Prelazimo na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 490 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Znači, po članku 159. Poslovnika objedinjuje se prvo i drugo čitanje. Amandmane na ovaj konačni prijedlog možete podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe, a izvješće odbora ste primili na sjednici. predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? U ime predlagatelja gospodin Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Pičuljan, Zoran** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. paketa naših organizacijsko-pravosudnih zakona i zakona iz područja izvršenja kaznenih sankcija stiže jedan mali, ali ipak značajna intervencija u ovaj Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojima se ustvari čine 2 stvari. Prije svega se proširuju ovlasti i dužnosti upravitelja zgrade na način da se propisuje obveza upravitelja da kao zastupnik svih vlasnika posebnih dijelova zgrade pokreće sve postupke pred nadležnim tijelima u svezi upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnu knjigu. Na taj način to postaje njegova službena dužnost, postaje njegova ugovorna obveza i za to mu se propisuje rok, 3 godine u kojima on to treba učiniti. Valja napomenuti da su da su upravitelji zgrada često imaju poprilično tih zgrada na svojoj skrbi, zbog toga je i ovaj rok od 3 godine instruktivni rok no čini nam se objektivni rok u kojem se taj posao može Time bi se praktički stavila pretpostavka da sud odradi, napravi svoj dio posla i da taj posao, značajan posao etažiranja u jedno razumno vrijeme bude gotov na korist svih suvlasnika nekretnina. Pored toga u drugom dijelu zakona jednom intervencijom ustvari se intervenira, ustvari se propisuje obveza, produžuje obveza rješavanja nekretnina još uvijek u društvenome vlasništvu. Takvih je dosada upisano za vašu informaciju i na znanje 13 milijuna katastarskih čestica koje su u društvenom vlasništvu i onaj preostali dio uistinu nije velik. On je svega 4%, ali on, tih 4% je 480 tisuća katastarskih čestica i to čestica koje imaju ne baš malu vrijednost. To je prije svega turističko zemljište i zbog toga predlažemo da se rok koji ističe 01. siječnja 2010. godine, a vezan je uz načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga produži za 5 godina, do 2015. godine. To je, inače ovaj prijedlog proizlazi iz prijedloga državnoga odvjetništva, a u dosadašnjim raspravama bilo je prijedloga da se on skrati na 3 godine, negdje negdje istina bi trebala biti u sredini. Bilo bi to dobro obaviti u 3 godine, samo je pitanje je li se to može obaviti u takvome roku i zbog toga se ovaj rok čini možda primjereniji no ostajemo otvoreni poslije rasprave za moguću intervenciju. Zahvaljujem vam. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu, najprije po klubovima. Za klub HDZ-a poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Radi se uistinu o jednim kratkim, ali preciznim izmjenama i dopunama koje možemo u krajnjoj liniji sistematizirati dakle na 2 osnovna elementa ili 2 osnovne izmjene. Prva izmjena se odnosi na novu mogućnost novu mogućnost da upravitelj zgrade sada dakle pokrene sve potrebne postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama i naravno da mu je ostavljen taj rok temeljem zakonskih rješenja do 3 godine. Ovu odredbu apsolutno treba poduprijeti, ali treba preispitati samu odredbu vezanu na mogućnost davanja odgovora na pitanje a što ako netko od suvlasnika ne da u onim suvlasničkim zajednicama kod etažiranja, dakle prava etažnog vlasništva, jedan od suvlasnika ne da suglasnost na mogućnost pokretanja tog postupka i na koji način onda i sam upravitelj zgrade i ostali suvlasnici ili etažni vlasnici trebaju postupati u takvim situacijama da bi se postigao cilj, dakle svrha same ove norme, samog dakle a to je da se evidentira, da se uknjiži pravo vlasništva nad nekretninama. U ovoj situaciji specifično jedno pravo vlasništva koje nazivamo etažno vlasništvo. Dakle, to ostaje kao jedno otvoreno pitanje koje se možda i u sklopu ovih izmjena adekvatnim izmjenama može poboljšati. Što se druge pak izmjene tiče imali smo evo prilike čuti u uvodnom obrazloženju o čemu se tu zapravo radi. dakle, taj rok se prolongira od od 1. siječnja 2010. godine na 1. siječanj 2015. godine, a konkretno se radi o prijedlogu odgode primjene načela povjerenja o istinitosti i postupnost zemljišnih knjiga. Dakle, taj rok se prolongira na 5 godina i po procjeni i stavu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice tu prolognaciju je potrebno učiniti. Možda još razmisliti da je li to rok od pet godina, može li biti kraći rok, ali u svakom slučaju je za takvo rješenje da se taj rok prolongira, uz naravno napomenu ili davanje odgovora na pitanje zbog čega zapravo mora doći u ovoj situaciji do prolongiranja tog roka. Dakle, iz svih aktivnosti vidi se značajan napredak u evidentiranju društvenog vlasništva i uknjižbi titulara vlasništva nad tim nekretninama. Još uvije je jedan veći ili veliki dio posla u toj sferi u toj ovlasti ostao nedovršen. Dakle, od ukupno podatak je 13 milijuna katastarskih čestica, preostali broj čestica koji se vodi kao društveno vlasništvo uistinu nije velik. On je oko 4%, ali je ostalo gotovo 480 katastarskih čestica za koje bi nastupanjem povjerenja o istinitosti i potpunosti zemljišnih knjiga sa 1. siječnja 2010. godine bila dovedena u pitanje s jedne strane pravna sigurnosti nositelja stvarnih prava nad tim nekretninama. A istovremeno i to je potrebno naglasiti izražen rizik od odgovornosti Republike Hrvatske za naknadu štete koja može nastupiti. Kada tu problematiku sagledamo u svjetlu tzv. turističkog zemljišta, ne tzv. nego turističkog zemljišta sa ukupnom kvadraturom i vrijednosti turističkog zemljišta, onda nam se uistinu čini više nego opravdanim prolongacija toga roka na određeno vrijeme, kažem koje može biti manje, ali u kojem vremenu treba učiniti sve ono što je još preostalo u smislu uknjižbe u smislu uknjižbe toga segmenta prava vlasništva. Shodno svemu izloženom Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se podupre ovaj prijedlog zakona, dakle Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Drugi od tri prijavljena kluba je Klub zastupnika SDP-. U ime kluba riječ ima poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite.

poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kod prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, mora se odmah uvodno reći, a to ja i govorim u ime kluba SDP-a, da je ovo jedan logičan potez samog Ministarstva prije svega pravosuđa, a onda kasnije i Vlade da reagira na način da prizna činjenice, prizna činjenice, da unatoč tome što još od 18. rujna 2002. kada smo zaključili ugovor dakle Republika Hrvatska s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i dobili tada 27 milijuna eura kojima smo pokrenuli zemljišno-knjižnu reformu, ukratko budi rečeno da se stanje u zemljišnim knjigama uskladi sa stvarnim stanjem, ali jednako tako i u katastru i da se katastarske evidencije koje su bile bliže nešto stvarnosti usklade sa zemljišno-knjižnim upisima. Međutim, kao što možete pratiti još od 2000., 2001. pa i onda nakon zaključenja ovog ugovora, ti su se rokovi stalno pomicali, da bi se ostvarilo povjerenje u zemljišne knjige, odnosno da to načelo i dalje vlada, načelo povjerenja u zemljišne knjige, a da je ono i dalje više apstrakcija nego realnost. Iako mogu reći da ljudi u većoj mjeri vide značaj upisa vlastite nekretnine, radi poduzimanja kredita, radi poduzimanja određenih aktivnosti kako bi taj svoj kapital svoje nekretnine stavili u službu prije svega i nekih obiteljskih poslova i inače gospodarstva. Da nepovjerenje u zemljišne knjige odbija strane ulagače, to smo se već uvjerili. Znali smo da je ovo posao koji će trajati dosta dugo, ali da će pak ovoliko trajati to nismo znali. Ali višestruki su razlozi, prije svega zato što upis u zemljišne knjige nije obvezan. Ljudi ne moraju upisati svoju nekretninu. I to je svugdje u svijetu tako. Međutim, zbog čega ljudi ne upisuju svoje nekretnine? Nekada davno nisu upisivali kada je postojalo društveno vlasništvo, pa i onda kada je postojala mogućnost privatnog vlasništva, jer to nije značilo ništa. Svejedno im je bilo. Bila nekretnina upisana ili nije upisana na njihovo ime. S obzirom na nemogućnost u većoj mjeri pokretanja vlastitih poslova. Dakle, mi smo imali tu nevolju društvenog vlasništva i nacionalizacije i povrata. Jedna Austrija koja nije nikada imala društveno vlasništvo u ovom smislu riječi koje smo imali 50 godina, njoj je trebalo 10 godina da preoblikuje svoje zemljišne knjige u elektronski oblik. Iako je praktički sam trebala prepisati u takav oblik, samo u drugi način ostvariti prikaz. I zato je trebalo 10 godina. A mi imamo posao gdje gdje nema naviku prije svega naš građanin odlaziti u zemljišno-knjižni ured. Ali zašto je tomu tako? Ako se podsjetimo djela Ive Andrića koji opisuje Travničku kroniku i onaj tapijski sustav i nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austrije. Dakle, jedna Austrija je za 6 mjeseci uspjela natjerati bosanskog seljaka kako on kaže, da ulazi u sud češće nego u gostionicu. Dakle, trebamo tražiti neke zaobilazne načine, koji je to način da motivira građane da upisuju svoje nekretnine, da ih primora jednostavno na to. Ali jednako tako da se ne upisuju fiktivna vlasništva. Jer opće poznato je da novovjekovni tajkuni skrivaju svoje vlasništvo, a pogotovo u zadnje vrijeme zbog straha ispitivanja takve imovine. Pa onda su mnoge bake postale veleposjednice, a to nikada nisu bile niti njihovi preci. To vani nije moguće. Ali zato postoje neki zaobilazni načini koji nisu u resoru Ministarstva pravosuđa. Jer Ministarstvo pravosuđa ne može se samo boriti da bi se izvršio upis nekretnina u zemljišne knjige. Ima jedan drugi način što je recimo riješila Španjolska. Kod nas još uvijek imamo staro rimsko načelo da je upis konstitutivne naravi. Dakle, ne polog isprava u glavnu knjigu, nego da se jednostavno samo upisom se stječe vlasništvo. A da su ovo samo pravni osnovi polaganje isprava u knjigu položenih isprava. Neke zemlje imaju to riješeno drugačije, ali onda bi to trebalo sustavno promijeniti. Da li se za to ima snage i vremena? Ali ako ovome bude ovako mislim da ćemo morati napraviti taj korak da jednostavno izbrišemo to načelo načelo koje vrijedi od rimskog prava koje su mnoge zemlje napustile da upis bude deklaratorne, ali ne i konstitutivne naravi što znači već sam kad je pravni posao izvršen da je onda time i stečeno odnosno izgubljeno vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo na nekretnini. Spomenula sam Španjolsku. U Španjolskoj je osnovana agencija i te poslove za državu obavlja agencija vrlo egspeditivno. Je li to jedan veliki eksperiment u koji bi se mi mogli i smjeli upustiti to je jedno pitanje ovako koje ja postavljam sama sebi, a onda i jedna rasprava pred vama. Sudovi su u načelu protiv protiv toga, međutim ti poslovi ne idu na onakav način kažem kako bismo mi to htjeli. I onda je savršeno jasno da je i ministarstvo i lijepo ovdje u obrazloženju, odnosno Vlada spomenula ovaj datum od 2002. godine, a ne 2004. ili pete kada se govorilo da je tada započela reforma. Na žalost počela je puno ranije, ali do dana današnjega nije završena. Ali zaboravila sam napomenuti, a to nije na odmet jer nas to također čeka okrupnjavanje zemljište da mi po prilici zemlja veličine jedne Austrije ima pet puta više katastarskih čestica nego Austriji. Da su zemljišne knjige naročito zapuštene zbog velikog broja iseljenih osoba, pogotovo u daleke zemlje. Taj problem se samo protekom vremena multiplicira. Mi imamo i dan danas u Dalmaciji gdje su zadnji upisi na pojedinim česticama izvršeni prije sto godina i nitko nije zainteresiran da promijeni to zemljišno-knjižno stanje, jer vlasnici odnosno nasljednici nisu za to zainteresirani. Radi se o minimalnim posjedima. Mjere koje smo poduzeli kroz opći poreski zakon, kroz oporezivanje neobrađenog poljoprivrednog zemljišta ne daju nikakve rezultate jer su nepravedno i postavljeni. Jer čovjek koji bi htio poštivati taj zakon jednostavno nije u mogućnosti uza svo respektiranje zakona jer jednostavno za to nema sredstava uopće da pohodi svoju, da dođe do svoje nekretnine. Možda je primjer naših Zadrana kojima je teško uopće doći do svoje male neke parcele koju imaju na otoku, možda stotinjak, dvjestotinjak, tristo metara. Dakle, da bi od svoje skromne mirovine mogli platiti trajekt, doći, obraditi tu zemlju, a sve ono na takav način mogli bi puno, puno jeftinije kupiti. Prema tome, to su problemi s kojima se mi nalazimo i zato imamo i ovakav prijedlog zakona koji nije onda nego za podržati. On se konkretno odnosi upravo i na upis zgrada u kojima postoje upravitelji zgrada, gdje postoji etažno vlasništvo, gdje su vlasnici nezainteresirani uopće da se cijela zgrada uknjiži, da se uknjiže posebni njihovi dijelovi, a oni kao idealni vlasnici. Jedino ostaje malo upitno s obzirom na konstitutivnu narav samog upisa koliko je to s obzirom da su to strogo osobne naravi upisi. Jer koliko god je upravitelj po pozitivnom zakonu, zakonu članka 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ovlašten da zastupa vlasnike, odnosno suvlasnike, ali u upravljanju zgrade. Prema tome, postavlja se pitanje koliko je moguće, dakle ovo upravljanje proširiti na podnošenje zahtjeva za upis. tu ostaje jedna možda teoretska dvojba ali pravo treba težiti praktičkim rješenjima i zbog toga klub SDP-a podupire donošenje ovog zakona. Hvala. **Mimica, I treći klub i posljednji prijavljeni je klub HNS-a, poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Predložene izmjene i dopune zakona kratke su. Radi se o jednom od kraćih zakonskih prijedloga koje smo imali posljednje vrijeme prilike raspraviti ovdje. Ali te dvije teme, odnosno dva problema koja pokušavaju riješiti iznimno su važna. Ovlaštenje upraviteljima zgrada da pokrenu upis zgrada na građevinskoj čestici, a nakon toga i upis svih njezinih posebnih dijelova u glavnu knjigu iznimno je važno. Međutim, ono što nas također brine je što ne postoji nikakav čvršći mehanizam kojim bi se daljnje poticalo vlasnike da daju suglasnost, odnosno gdje ne postoji nikakvo rješenje što ako oni ne daju tu suglasnost. Intencija ove promjene je u redu. Mi znademo vrlo dobro da će time se požuriti mnogi postupci uknjižbe, ali isto tako znademo da ima mnogo gradova gdje više od 60% ukupnog stambenog fonda u kolektivnoj stanogradnji još uvijek stoji u zraku, odnosno na oranicama, pašnjacima jer zapravo gruntovno ni ne postoje. Grad iz kojega dolazim jedan je od takvih koji je imao čak 90% ukupne kolektivne stanogradnje potpuno neupisane u zemljišne knjige. Ali moram reći da uloga lokalne samouprave i tu može biti važna. Jer mi smo recimo u Velikoj Gorici posebnim mjerama grada, posebnim programom postigli to da se dakle grad direktno uključuje u ovaj postupak sufinanciranjem dijela troškova, odnosno financiranjem onog dijela postupka koji završava reparcelacijom zemljišnih čestica u određenju zemljišta nužnog za uporabu zgrade u odvajanju javnih prometnih površina, u odvajanju zelenih površina od nekadašnjih čestica čestica na kojima su građena stambena naselja, odnosno stambene zgrade kako bi se moglo onda omogućiti vlasnicima ili suvlasnicima tih zgrada da krenu dalje u proces i da se upisuju. je pitanje iznimno važno zbog toga što se postojećim stanjem blokira ogroman kapital. Imovina koja leži u nekretninama, prije svega u kolektivnoj stambenoj izgradnji velika je i potpuno je imobilna u mnogim gradovima gdje ljudi ne mogu sve i da hoće prije svega tu vrstu nekretnina staviti na tržište sa stvarnom vrijednošću nego moraju prodavati ispod realne vrijednosti ili s druge strane. Radi se o nekretninama na koje se ne mogu stavljati bankovne zabilježbe, nema više sustava knjiga položenih ugovora u bankama, nego se isključivo traži vlasnički list, da bi se mogla aktivirati hipoteka, odnosno novac, koji je nekim ljudima potreban za obnovu, nekima je potreban za pokretanje posla, ili neke druge potrebe koje imaju da bi poboljšali vlastiti standard. Na ovaj način svakako će se ubrzati taj proces, ali bojimo se da se on neće riješiti jer nema efikasnog mehanizma, niti sankcija za one koji se neće, koji koji neće dati pristanak. Naprosto postoji čitav niz slučajeva gdje se radi o najobičnijemu kapricu. To su ljudi koji nisu zainteresirani za kupoprodaju vlastitih nekretnina, i misle da na taj način nitko drugi nije. Ali jednako tako postoji i čitav niz staračkih domaćinstava gdje ljudi jednostavno niti imaju novaca, niti izraženijega interesa da to riješe, nadajući se da će to riješiti njihovi nasljednici. Tu se radi također i o ogromnom broju garaža, ogromnom broju poslovnih prostora. Dakle sve to je sada potpuno imobilizirano i u mnogim gradovima tržište nekretnina gotovo da je paralizirano. U tome smislu želimo pozdraviti ove promjene, ali i naglasiti, kao i kolege iz HDZ-a da nam fali onaj dio koji bi sankcionirao, odnosno predvidio situacije kad upravitelji ne mogu dobiti dovoljan broj suglasnosti. Druga tema koja se tangira izmjenama ovoga Zakona o vlasništvu, i drugim stvarnim pravima jest produljenje roka u kojemu je moguće preknjižiti bivše društveno vlasništvo u državno. Uknjižba, tako je, ali ono što je nekad bilo društveno sada postaje, zapravo je jednim pravnim aktom, zakonom postalo je državno, ali radi se o tome da se to unese i u zemljišne knjige. Mi prije svega imamo problema sa samim postupkom podržavljenja društvenoga vlasništva, i to treba reći. Ne samo zbog toga što je taj postupak bio potpuno netransparentan i što je omogućio pljačku, malverzaciju, lošu pretvorbu, lošu privatizaciju, nego i zbog toga što je pokušao legalizirati ranije učinjenu otimačinu. Što je društveno vlasništvo? Što je uopće bilo društveno vlasništvo u ovom kontekstu? To je manje-više ili ono što je stečeno, sagrađeno zajedničkim sredstvima, od javnih objekata poput škola, bolnica, svih drugih socijalnih ustanova pa nadalje, pa do onoga što je bilo privatno i što je oduzeto. Tu ne treba gajiti nikakve iluzije. Društvo nije samo od sebe stvorilo nikakvo društveno vlasništvo koje bi se sad moglo kvalificirati preko noći kao državno, jer država ako i jest sudjelovala u izgradnji nove vrijednosti, onda je to bilo minorno i moglo bi se mjeriti u postocima. Što se sve događalo sa tim i sa tom imovinom, možemo vidjeti ako se maknemo iz gradova u manja mjesta. Ja ću vam reći primjere iz svoga kraja, iz svoje izborne jedinice, gdje je jednim banditskim ponašanjem nekolicine odvjetnika omogućeno da se uzak krug ljudi koji se proglasio slijednikom određenih poljoprivrednih zadruga, da se preko noći domogne imovine koja nikad nije bila u vlasništvu poljoprivrednih zadruga. Tako da danas imamo nakaradne situacije da su nam se te tzv. poljoprivredne zadruge koje su spale na tri ili četiri čovjeka, od 300 ili 400 nekadašnjih članova poljoprivrednih zadruga, danas uknjižene kao vlasnici po pola društvenih domova. Zašto? Zato jer su nekada davno koristili mali poslovni prostor za zadružne potrebe kad je zadruga u tom mjestu igrala ulogu maloprodaje, i opskrbe stanovništva, da bi onda po principu dosjelosti ili kojeg drugog vrapca preko pametnih odvjetnika i kroz velike rupe u zakonu se sad dogodilo da vlasnik pola društvenog doma na kojemu propada krov, na kojemu propada kompletna infrastruktura, je poljoprivredna zadruga koja ne želi uložiti jedne jedine lipe u popravak tih nekretnina. I tako nam se zapravo guši i propada društveni život u čitavom nizu malih naselja, gdje je društveni dom bio sjedište i stjecište društvenoga života, gdje sad nitko nema interesa ništa raditi, jer ni onaj koji je sad stvarni vlasnik ne brine o tome. A da ne govorim o problemu zemljišnih zajednica, koji su specifičan jedini oblik privatnoga korporativnog vlasništva koji je oduzet aktom ovoga Sabora 1947. godine bez prava na naknadu. I to je jedini oblik koji do dan danas nije vraćen. To je danas u fundusu Državnog poljoprivrednog zemljišta i u fundusu državnih šuma i koristi se, eksploatira na najgori mogući način. Ili je u najgoroj i najvećoj šikari, ili je postalo meta tajkuna, preprodavača, mešetara, ljudi koji imaju državno poljoprivredno zemljište u zakup, uzimaju poticaje, a na tom zemljištu ne proizvode ništa. I to gledaju živi i zdravi ljudi, nasljednici ovlaštenika tih zemljišnih zajednica kako im pred očima, ono što su stvarali njihovi djedovi, što su stvarali njihovi očevi, što su otkupili njihovi pradjedovi danas propada. Zrelo je vrijeme da se pokrene zakonska inicijativa, ne samo o povratu imovine zemljišnim zajednicama, nego i omogućavanju njihove ponovne uspostave i osnivanju novih. Svi eksperti koji se bave poljoprivredom, a konkretno govedarstvom i mljekarstvom, explicite dokazuju da onog trenutka kad su uništene zemljišne zajednice, tog trenutka je uništeno mljekarstvo i govedarstvo u Hrvatskoj. A od prihoda tih nastale su brojne javne institucije, javne zgrade koje dan danas koristimo zaboravljajući tko ih je gradio i zašto ih je gradio. Jer smo nezahvalni. Mi smo generacija nezahvalnih ljudi koji zaboravlja kako je ta imovina stvorena. A zašto se ne rješava problem? Zato jer se prodala jedna fraza, demagoška parola da se radi o ogromnoj količini zemlje da će država preko noći ostati bez svoje poljoprivrednog zemljišta i bez svojih šuma. To nije točno. Na žalost nije točno, jer niti jedna trećina ljudi koji bi imali ovlašteničko pravo nije toga svjesno niti je oko toga zainteresirano. To je pokazao primjer Slovenije, koja makar nije imala zakon kojega smo mi imali iz 1894. godine koji je regulirao ovo pitanje do savršenstva, do razine na kojoj je regulirano pitanje dioničarstva. Tako je i ovdje bilo pitanje udjeličarstva. Slovenija nije imala taj zakon, nego je imala pravnu praksu. Ona je '94. godine donijela zakon i do danas je tri puta produžavala rok za uspostavu i obnovu zemljišnih zajednica. Još nije aktivirala niti 25% kapitala koji je '47. godine bio na taj način oduzet. I danas imamo jednu smiješnu situaciju, da Istra i dio Hrvatskoga primorja koji su bili dio …/Govornik se ne razumije./… najnormalnije imaju drugu pravnu praksu i sudovi u Istri vraćaju imovinu zemljišnim zajednicama, a ovi drugi dijelovi Hrvatske koji su bili u Ugarskome dijelu oni ne mogu, zato jer su imali poseban zakon i tim taj zakon je ukinut i ta imovina im je oduzeta. To su problemi s kojima se moramo suočiti jer mi moramo biti svjesni da ono što zovemo državnim vlasništvom leži na pljački. Država koja leži na opljačkanome ne može biti pravna država i nikada neće biti pravedna država i to je odgovornost nas koji se još toga sjećamo, koji imamo mogućnost i imamo priliku da to ispravimo. U tome smislu ponavljam zrelo je vrijeme da se pokrene zakonska inicijativa o povratu imovine zemljišnim zajednicama i ponovnom osnivanju zemljišnih zajednica. Znam da mnogi ne znaju o čemu se tu radi ali biti će prigode da upoznamo. Svakako nam je u interesu da ono što danas još uvijek negdje jest upisano kao društveno vlasništvo ne bude predmet mešetarenja niti pljačke i da se ne stvore novi problemi, nove nepravde i zato podržavamo produljenje ovoga roka pa ćemo u tome smislu mi kao Klub Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata podržati ove izmjene i dopune Zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sada moram reći da sam malo požurio sa najavom posljednjeg prijavljenog kluba, jer se u međuvremenu i to pravovremeno prijavio Klub HDSSB-a. U ime Kluba poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Također poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Bio sam se poveselio kada sam ugledao naziv ovoga Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s Konačnim prijedlogom zakona. Kako je rekao moj prethodnik govornik gospodin Beus Richembergh mislio sam da će se te druge pravne stvari odnositi i na one segmente iz rasprave gospodina Richembergha a ja ću ih ovog ovog puta u ovoj raspravi i dopuniti. Gledajući članke ovoga Zakona kojih ima 4, zapravo je prijedlog zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakonski prijedlog koji govori o pravima i dužnosti upravitelja stambenih zgrada u svezi u svezi potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima a u svrhu upisa zgrade na građevnoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama. Imamo osobni primjer kada sam 1992. godine između odlaska na teren u Specijalnoj policiji htio i upisivao stan u Zagrebu, u Gruntovnicu u Zagrebu i onda su mi rekli da je u 7 dana u kojem sam ja to činio bila promijenjena zakonska odredba po kojoj sam ja upisao stan sa pripadajućim zemljištem. Nakon toga se zakon promijenio nakon 7 dana i ostali koji su bili u kupovini stanova su upisivali samo stan bez pripadajućeg zemljišta, jasno da im je i cijena bila manja za oko trećinu, a ako je bilo obročno plaćanje onda im je rata kredita ili otplate bila manja za oko negdje trećinu. S obzirom na neimaštinu i ratnu situaciju i vrlo niska primanja plaće koju sam imao u to vrijeme, otišao sam u kako se kaže Stambeno u zagrebu tražiti da i ja budem jednak sa ostalim stanarima koji su kupili samo stan bez pripadajućeg zemljišta, ali su mi rekli da ne može, a to što sam ja u vrijeme kada je to trebalo napraviti bio je 7 dana rok, bio na terenu na Velebitu to sam mogao objesiti mačku o rep. Tako i dan danas ja plaćam stan za trećinu više od ostalih koji su otkupili stan u istoj zgradi sa istom kvadraturom. Toliko o tome i o pravu upisa, i taj problem je dan danas gospodine ministre ne riješen. To je možda upravni problem ali evo da vas izvijestim da je danas taj problem ne riješen. Netko plaća stan sa pripadajućim zemljištem, a netko plaća samo stan bez pripadajućeg zemljišta. Ali neće se moći taj koji ga ima, pitanje da li će se moći upisati na to zemljište, jer je taj zakon kasnije ukinut a trajao je samo 7 dana, toliko koliko je bilo potrebno nekome da kupi privatnu vilu ovdje u Zagrebu, iz političkih struktura visoko pozicioniranih, da bi onda upisao sebi i zemlju. Je li tako gospodine državni tajniče? A što se tiče ovoga o čemu je govorio gospodin Beus Richembergh ovdje imam dopis udruge udruge koju čine osobe koje su izgubile zakonom u bivšoj državi, komunističkoj Jugoslaviji, onih koji su imali zemljišnu zajednicu. I ti ljudi pišu ovako, ovako, s obzirom na poglavlje 23. kod pristupnih pregovora sa Europskoj unijom pitanje hoćemo li mi moći riješiti taj problem i zaklopiti knjigu kroz to poglavlje 23. bez rješavanja ovoga problema o kojemu je govorio moj prethodnik, a o kojemu ću ja malo nešto reći. Naime, imovina koja je oduzeta Hrvatskim građanima u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine niti nakon 13 godina od donošenja zakona o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme Jugoslavenske vladavine usvojena je u Hrvatskom saboru 96. godine Narodne novine broj 92. dakle dakle od tada je proteklo 13 godina, ta imovina nije vraćena niti je nadoknađena. Hoćemo li moći u Europu na temeljima nečije pljačke koja je izvršena što kaže Richembergh 47. godine odlukom istog ovoga, nije istoga ali Hrvatskoga sabora. Dakle, ovaj sadašnji Zakon koji je na snazi kao i provedbene uredbe grubo narušavaju načelo jednakosti svih pred zakonom tako da se građani kategoriziraju po različitim osnovama. Ovlaštenici nemaju pravo na naknadu tržne vrijednosti. Korisnici otkupljuju imovinu od nevlasnika, tzv. Pseudo ili kvazi vlasnika. Naime, neki su ljudi upisali svoje pravo vlasništva nad tim nekretninama pa ih onda preprodaju i zarađuju jasno novac koji zapravo nije njihov. Ovlaštenicima se ograničava pravo nasljeđivanja. Korisnicima ovim o kojima sam govorio se pravo na nasljeđivanje znatno proširuje. Unatoč Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike, odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba "Narodne novine" iz '90. i '91. imovina prelazi u vlasništvo nezakonito, protuzakonito i protupravno. I odlukom Ustavnog suda iz ožujka '93. godine ovaj zakon je na snazi do ustanovljenja vraćanja vlasništva fizičkim i pravnim osobama ili plaćanja naknade za nekretnine oduzete temeljem zakonskih propisa navedenih kažu u članku 1. ovoga zakona. Sve što je u međuvremenu učinjeno je protivno, protuzakonito, dakle protivno ovome zakonu. Tako da od ukupno i 309 zahtjeva za povrat imovine, 46 pravomoćno je riješeno svega 360 podnesaka ili 90 na godinu. Dakle, gospodo od 46 tisuća samo ih je riješeno 360. Za potpuno rješenje dakle svih potraživanja imovine po tom tempu, po tom bi trebalo ravno 500 godina.

referent koji radi na tom pitanju je na bolovanju 7 godina. I nitko drugi kažu nema pravo da to rješava osim toga referenta. Pa kako će onda vlasnici, odnosno kako se ovdje kaže ovlaštenici uopće doći doći do povrata svoje imovine? Nikako. Oni su se obraćali na sve adrese, oni su vršili određene radnje prema raznim adresama od izvršne vlasti do predstavničke vlasti, ali očito pomoći nema i ovaj podatak da je riješeno samo 360 podnesaka od 46 tisuća i 309 govori o tome problemu. Prema tome, nadam se, iako sam se kažem prerano poveselio da će u ovom naslovu biti obuhvaćena i ova materija, evo nije, ali je i ovo jedan napredak. Ova 4 članka koja govore o pravima, odnosno o dužnosti upravitelja stambenih objekata, ali se nadam gospodine ministre da ćete jer zaista se ova materija o kojoj govorim, mislim da je u svezi sa člankom 23. poglavlja naše pregovaračkih pozicija sa EU i mislim da bez rješavanja i donošenja zaista konkretnih akata ili zakonskog prijedloga ili inicijative, jedne brze, žestoke, jedne hitre intervencije u tom smjeru, bojim se da nećemo zatvoriti to poglavlje, a bilo bi mi žao da zbog toga imamo kočnicu ulaska u EU. U svakom slučaju ovo što je ovdje predloženo, ovi članci, dakle ovaj jedan mali, ajde bez podcjenjivanja, jedan mali prijedlog zakona je za usvojiti, ali vas molim i zamoljavam i u ime tih ljudi, u ime tolikih ovlaštenika koji se obraćaju na raznorazne adrese, a i zbog Hrvatske ukupno jer poglavlje 23. govori o pravima tih ljudi na povrat svoje imovine. Pa se nadam da ćemo uskoro ugledati svjetlo dana i vaš prijedlog, Ministarstva pravosuđa, za rješavanje ovoga problema. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupniče ja sam vam pustio da govorite o toj temi jer je to vrlo važna tema i za ljude vrlo bitna tema, ali to nije tema ove točke dnevnog reda sada. Pa bi vas molio da drugi put se držite dnevnog reda. Nisam Nisam bio prije, pa nisam mogao. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je na redu uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, ministre sa suradnicima. Pred nama je ovaj kratki, ali značajni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu sa stvarnim pravima. Ono što je potrebno naglasiti kod ovog zakona da postoje nužni i opravdani razlozi za donošenje ovakvog prijedloga zakona da bi se na što brži i bolji način riješila situacija u zemljišnim knjigama. Prvenstveno kada se radi o etažiranju vlasništva na zgradama gdje postoji više suvlasnika. Sad ono pitanje što su kolege istaknuli i u raspravi kroz klubove, što će se dogoditi ako neki od suvlasnika ne da svoj pristanak upravitelju zgrade koji po ovom prijedlogu zakona dobiva dodatne ovlasti o zastupanju svih suvlasnika pri etažiranju i rješavanju u zemljišnim knjigama, mislim da treba pronaći najadekvatnije rješenje na način da se možda ne zadire u ova pitanja osobnoga vlasništva ili ustavno-pravna pitanja. To bi trebalo riješiti kroz možda evo dodatni prijedlog kod ovoga zakona. Ono što bih još htio naglasiti kod ovog prijedloga zakona, a to je da postoji opravdani razlozi za produljenje roka primjene načela zaštite povjerenja u istinitost i … zemljišnih knjiga, prije svega zbog zaštita interesa RH da se ne bi doveli u situaciju da bi eventualno plaćala štete ili odštete za ugrožena prava, ali isto tako da bi se zaštitila i pravna sigurnost nositelja stvarnih prava kada je u pitanju ovo neuknjiženo društveno vlasništvo. Isto tako s obzirom na veliku površinu društvenoga vlasništva koja se smatra turističkim zemljištem, a vidim u ovome prijedlogu zakona da je to više od 20 milijuna metara kvadratnih, nužna je prolongacija primjene ovoga načela do 2015. godine. Ja bih samo kratko toliko podržao ovaj zakon i rekao da je ovo još jedan korak u rješavanju situacije u zemljišnim knjigama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica, Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja ću se probati kratko vratiti na temu izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu koja je danas pred nama. Naime ja ću podržati donošenje ovoga zakona jer je to dobro, jer ukazuje na neke probleme koji se javljaju. Naravno da je Hrvatskoj u interesu sređeno zemljišno-knjižno stanje u potpunosti poštivanja povjerenja u zemljišne knjige. Ne trebamo se u ovoj raspravi puno prepucavati oko toga kada je započela reforma zemljišnih knjiga, tko je što napravio. Naime, reforma zemljišnih knjiga usklađenje informatizacija u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama Europe i svijeta traje godinama. I zato je logično da ju započne jedna Vlada, dovrši druga ili treća, sve na istom tragu sređivanja i uređenja zemljišnih evidencija. I točno je da je ugovor sa Svjetskom bankom potpisan 2002., točno je da su vršene pripremne radnje i zaista reforma zemljišnih knjiga je započela snažnije 2005. godine i dalje. Niz je izmjena zakona donijeto i Zakona o vlasništvu i Zakona o zemljišnim knjigama, uvijek sa istim ciljem i na istom tragu. I danas mislim da nema čovjeka u Hrvatskoj koji bi mogao osporiti da je u tom dijelu napravljen ogroman posao. To vjerojatno svaki građanin zna i vidi kada na internetu klikne i može odmah iščitati stanje na svojoj zemljišnoj čestici i posjeda i vlasništva, jednako tako obaviti svoje poslove u zemljišno-knjižnim odjelima hrvatskih sudova. Naravno da će sada netko prigovoriti da to baš nije uvijek tako. Nije. Iz razloga što postoje komplicirani zemljišno-knjižni predmeti i nije uvijek lako riješiti situaciju koja nije bila registrirana u zemljišnim knjigama 50, 60 godina, a pri tom su se suštinski mijenjali cijeli društveni odnosi u odnosu na vlasništvo. Dakle, primijećen je problem uknjižbe etažnog vlasništva, poglavito na zgradama sa puno stanova. Pokušan je u ovom prijedlogu izmjena i dopuna pokušao se riješiti na način da se da ovlast upravitelju, odnosno dužnost da on pokrene postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade. Međutim, tu kao što smo već čuli danas dolazimo u problem što onda ako svi suvlasnici, odnosno svi vlasnici etažnih dijelova ne daju suglasnost. Stoga ja kao početni korak podržavam ovu izmjenu, ali svakako bi trebalo se potruditi naći načina, budući da se radi o glavi III Zakona o vlasništvu koja govori o izvršavanju ovlasti glede cijele nekretnine u prijelaznom razdoblju, za razliku od glave koja govori o klasičnom rješavanju i etažiranju u suvlasničkim odnosima, kada se može krenuti u razvrgavanju suvlasničke zajednice i etažiranja uz suglasnost svih suvlasnika. Pa ta odredba govori i kada suvlasnik ne može uskratiti suglasnost, ali to je situacija koja treba odlaziti u parnicu. Naravno da ne bi bilo učinkovito kada bi upućivali na parnicu svih onih 100 ili 70 suvlasnika u jednoj stambenoj zgradi. Stoga evo ja potičem i apeliram Ministarstvo pravosuđa da se potrudi i da nam predloži jednu sustavniju izmjenu i dopunu zakona u ovoj prijelaznoj glavi upravljanja cijelom nekretninom u prijelaznom razdoblju u kojem bi riješili situaciju, da uvjetno tako kažem prisilne uknjižbe etažnih etažnih dijelova u zgradama i rješavanja pitanja snošenja troškova, jer troškovi nisu mali. Prema tome, uvijek će se naći netko tko neće biti voljan da ih snosi. Toliko o ovom prvom dijelu izmjena i dopuna. Što se tiče odgode roka za suspenziju povjerenja u zemljišne knjiga. Ja to svakako podržavam iz razloga što je izuzetno važno zaštiti i u interesu je Republike Hrvatske zaštiti državno vlasništvo. Naime, možda se sasvim iz ovih nekih rasprava sam zaključila da se možda i sasvim do kraja, a da ne bude možda nepristojno reći ne razumije o čemu se govori. Naime, govori se o suspenziji povjerenja u zemljišne knjige u odnosu na onoga stjecatelja koji je stekao vlasništvo na nekretnini koja je bila društveno vlasništvo i nije s nje društveno vlasništvo brisano do 1. 1. 1997. do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu, što znači ako je netko na toj nekretnini stekao vlasništvo nakon toga datuma i nakon toga treći stjecatelj stekne to vlasništvo, on nema apsolutno vlasništvo na tu nekretninu već se može takav pravni posao osporavati i nekretnina vratiti natrag, a ne samo dobiti od nesavjesnog stjecatelja naknada štete. Prema tome, obzirom da je u Hrvatskoj svakako bilo nezakonitih stjecanja i nezakonite uknjižbe vlasništva, na kraju krajeva da li krivnjom sudova, da li zbog različitih pravnih naputaka koje su sudovi dobivali od pravne struke, bilo je svakako nezakonito uknjižbe poglavito turističkog zemljišta na desetke tisuća ili stotine tisuća kvadratnih metara najatraktivnije zemlje u Hrvatskoj, svakako treba odgoditi ovaj rok odgode odgode povjerenja u zemljišne knjige da bi se i takve pravne situacije razriješile i da bi Hrvatska došla do tih nekretnina koje je takvim poslovima, pa i takvim djelovanjem zemljišno-knjižnih sudova i izgubila. Ali ono što ovdje želim reći i što bi svakako ministarstvo moglo uzeti aktivniju ulogu, pa i inicirati kod Vlade. Evo čitam ovo izvješće o radu Državnih odvjetništava za 2008. godinu u kojem kaže da "Uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama je od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku u cjelini i stoga predstavlja prioritetni posao u radu građansko upravni odjela državnih odvjetništava." Jednako tako navodi da je "Vlada 3. kolovoza 2007. donijela zaključak koji se odnosi na uknjižbu prava vlasništva Republike Hrvatske kojim je zaključkom naloženo svim državnim tijelima, trgovačkim društvima čiji je osnivač Republika Hrvatska i svima koji upravljaju općim dobrima da bez odgode dostave sve podatke i potrebnu dokumentaciju Državnom odvjetništvu radi podnošenja prijedloga za uknjižbu sudova". I dalje da ne duljim, jedno 4 ili 5 stranica u kojima se Državno odvjetništvo žali i tuži da im nisu osigurana sredstva, da Državna geodetska uprava koja bi to trebala prema naputku to raditi bez naknade za državu i Državno odvjetništvo to ne radi da pojedine uprave šuma, pojedina trgovačka društva ne dostavljaju podatke radi uknjižbe, pa onda Državno odvjetništvo to samo sve ne dospije itd. itd. do toga da uknjižba ide različitim i tijekom ovisno o različitoj praksi sudova i to imamo, vrlo često možemo čuti o različitoj praksi zemljišno-knjižnih sudova kao da svaki sud sudi i uknjižuje i provodi uknjižbe na temelju nekih pravilnika koje donose županije ili lokalne jedinice, a ne zakona koji je donijet jedinstveno za cijelu cijelu Hrvatsku. Pa upućujem evo i molim ministarstvo da tu uzme jednu aktivniju ulogu preko Vlade oko toga da animira sve one koji upravljaju državnim dobrima da se aktivnije angažiraju na dostavi dokumentacija Državnom odvjetništvu da bi ono to moglo i provesti i uknjižiti i registrirati državno vlasništvo u zemljišnim knjigama. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja Vlade Republike Hrvatske, uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. uvažene dame i gospodo zastupnici i zastupnice. Zahvaljujem vam se na ovoj stvarno plodonosnoj raspravi koja je trajala preko sat vremena o jednoj maloj zakonskoj intervenciji koja je u stvari izazvala puno, puno ja bih rekao otvorila puno interesantnih pitanja, ukazala na nedovršenost ovoga posla kojega smo ovdje započeli i koji smo svjesni da nismo do kraja pravno regulirali, ali smo pomakli situaciju, pravnu situaciju i pravni način rješavanja i mislimo da je to dobro vezano uz upravitelja. I iznalazit ćemo, pokušat ćemo iznaći jedno, nije lagano iznaći to pravno rješenje da se zatvori taj krug i sankcioniranja ovoga posla ukoliko ne bude učinjeno. U drugome dijelu oko društvenoga vlasništva i njegove još uvijek egzistencije. Ono što je bitno, bitno je da ćemo u provedbenome dijelu u stvari sačiniti jedan rekao bih akcijski provedbeni plan da ovaj rok uistinu stvarno bude ispoštivan. I ukoliko bude sve kako valja bude i kraći no što je ovdje što je ovdje naznačeno, što je ovdje određeno u zakonu. Nadamo se samo i ne smije biti duži no što je 2015. godina zbog afirmacije ovih načela koja su bitna i svim našim građanima. Vezano uz sva druga pitanja koja ste otvoriti naročito vezano uz zemljišne zajednice, uz naknadu, povrat imovine. Svjesni smo toga i ovdje. Uistinu ćemo se potruditi da zajedno sa Ministarstvom uprave i resornim ministarstvima iznađemo pravne mehanizme da ubrzamo te postupke, upravne postupke ali onda i sudske postupke u ovome Valja vjerojatno očekivati ovdje i jednu intervenciju možda ne uvijek Ministarstva pravosuđa, ali i drugih vladinih resora. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.